Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. С писмо № 652-24-1 от 21 януари 2016 г. съм уведомена от господин Валери Симеонов – председател на Парламентарната група на Патриотичния фронт,

и на мястото й е избран за заместник-председател на парламентарната група господин Борис Ячев. Промяната ще бъде отразена в регистъра на ръководствата на парламентарните групи. Съгласно седмичната ни програма

Постъпил е доклад от Комисията по труда, социалната и демографската политика. Господин Адемов, слушаме доклада на Комисията.

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители.

социалните партньори. Законопроектът беше представен от народния представител Светлана Ангелова. Тя припомни, че предстои ново преброяване на организациите на синдикатите и работодателите, поради изтичане на 4-годишния мандат на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Във връзка с това народните представители, вносители на Законопроекта, са подготвили промяна в критериите за представителност. Госпожа Ангелова отбеляза, че тези критерии са били одобрени от работодателите и синдикати, сега представени в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според мотивите на Законопроекта предлаганите промени са свързани и с променената социално-икономическа обстановка, промененото състояние на пазара на труда, промяна в структурата на безработицата и променящия се брой на заетите лица. Според вносителите на Законопроекта изменението на чл. 34 от Кодекса е наложително поради факта, че заетостта е намаляла, с което и броят на работниците. Това естествено се отразява и на броя на синдикалните членове, който също се редуцира. Действащата в момента норма за 75 хиляди члена е нереална, предвид промяната на обстоятелствата в социално-икономическата картина на страната. Предлаганото изискване за 50 хиляди членове на синдикална организация според вносителите на Законопроекта е реално и обективно. промените в чл. 35 от Кодекса на труда относно работодателските организации Законопроектът предвижда съобразяване с диференциацията и разнообразието на отделните работодателски организации. С предлаганите промени се предотвратява възможността от деформация на пазарната среда и риска от монополизъм. Особено важно е да се подчертае, че със завишените изисквания се даде възможност да бъдат представени и работодателите от сектора на малките и микропредприятията. Вносителите са убедени, че промяната в критериите за представителност както на синдикалните, така и на работодателските организации създават условия за пропорционалност, максимална представителност и баланс на участниците в социалния диалог. Според тях Законопроектът е консенсусен и ще допринесе за ново качество на социалния диалог като основен инструмент за провеждане на политиката на индустриалните отношения. В Комисията бяха получени и представени на вносителите на Законопроекта и членовете на Комисията становища на Българската стопанска камара,

Според него е успех постигнатото разбирателство между работодателите и синдикатите и гарантира, че процедурата по преброяването ще бъде организирана в условията на прозрачност и максимална публичност. В проведената дискусия взеха участие народните представители Димитър Байрактаров, Димитър Танев, Георги Гьоков и Корнелия Нинова. Господин Гьоков заяви, че оттегля подписа си на вносител на Законопроекта, поради схващането си, че тези критерии за представителност ще направят невъзможно преброяването за малките и микропредприятията. Корнелия Нинова подчерта, че не приема прибързаното изработване на Законопроекта и държи да има две четения, за да могат да се направят предложения от народните представители, които да се обсъдят и на заседание на Комисията, и на заседание на парламента. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати 12 гласа „за”, без гласове „против” и 4 гласа „въздържали се” Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение на Кодекса на труда с вносител Светлана Ангелова и група народни представители.”

Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 20 януари 2016 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от народния представител Георги Кадиев. Законопроектът беше представен от народния представител Георги Кадиев. Според мотивите този Законопроект цели да даде възможност на гражданите да намалят нивата на свързания с работа стрес в ежедневието си. Това може да се случи, като се увеличи времето на платен годишен отпуск от 20 на 25 работни дни годишно. Подобни промени са приети от редица страни и доказват ефективността си за възстановяване от напрежението в ежедневието и воденето на по-пълноценен живот. Дания, Финландия, Франция, Австрия, Люксембург, Швеция са част от страните с 25 дни годишен отпуск, а в Руската федерация и Великобритания платеният годишен отпуск достига до 28 работни дни. Според вносителя на Законопроекта твърдението, че в България официалните празници са твърде много и те компенсират относително по-краткия период на платен годишен отпуск, е несъстоятелно. В повечето от гореизброените страни официалните празници са между 8 и 10 дни в годината, колкото са и в България. Показателно е, че именно най-успешните страни в света по отношение на качество на живот на населението си залагат на по-продължително време платен годишен отпуск. Необходимо е ясно да се осъзнае, че с гарантираните права на трудещите се повишава производителността, намалява се стресът и в крайна сметка положителните ефекти за икономиката биха компенсирали увеличеното време за почивка за всеки работещ в страната.

Синдикалните организации подкрепят идеята за борба със стреса, но не смятат, че реализацията й чрез Законопроекта е най-правилна. Това е позиция на КНСБ. КТ „Подкрепа” Това е позиция на КНСБ. КТ „Подкрепа” подкрепя внесения Законопроект. В проведената дискусия взеха участие народният представител Димитър Байрактаров и представители на работодателските организации. Те намират, че направеното предложение е ненавременно и популистко. Министър Калфин подчерта, че е добре въпросът за размера на отпуската да се договоря при подписване на колективните трудови договори. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати 3 гласа

От името на вносителите – заповядайте, госпожо Ангелова. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер и министър на труда и социалната политика, дами и господа колеги! Предстои ново преброяване на работодателските и

трябва да стартира процедурата за признаване на представителност, за да се спазят сроковете. Съгласно Кодекса на труда процедурата стартира шест месеца преди изтичането на 4 годишния срок. Преброяването се прави, за да се установи кои от организации са достатъчно големи и значими, за да участват в тристранката, в ръководството на Здравната каса, Националноосигурителния институт и други. Новите критерии, по които ще се определят членовете на Тристранния съвет, преди това са били договорени между синдикатите, работодателите и правителството. Има протокол, подписан от четирите работодателски организации и от двата синдиката. С настоящия Законопроект въвеждаме нови изисквания за представителност на социалните партньори на национално равнище. На първо място, за представителна организация на работниците и служителите се намалява изискването за членска маса от 75 хиляди на 50 хиляди. Връща се старото изискване, което съществуваше от 1992 г. до 2012 г. Един от основните мотиви за намаляване на числеността е намаление на средния брой на осигурените лица поради редица икономически и геополитически причини. По данни на Националния статистически институт през 2014 г. средният брой на осигурените лица е бил 2 млн. 156 хил. 339, а за първото 9-месечие на 2015 г. – 1 млн. 946 хил. 339. Считаме, че изискването за 50 хил. членове за представителност на синдикална организация на национално ниво е обективно и отговоря на актуалното състояние на пазара на труда. Останалите критерии, които се отнасят до представителност на синдикална организация на работниците и служителите, визирани в Кодекса на труда, остават непроменени. Втората промяна е свързана с промяна на критериите по отношение на представителна организация на работодателите на национално равнище. За такава се признава тази, която има най-малко 1500 членуващи фирми вместо досегашните 750 и общо не по-малко от 50 хил. работници и служители във всички членове на работодателската организация, или 100 хил. работници

Отпада обаче изискването тези фирми да дават работа на повече от 10 души. Това е важно да се отбележи, защото новото изискване ще осигури възможност интересите на микро и малките предприятия да бъдат представлявани от работодателските организации в социалния диалог. Изискваният от работодателите брой работници се увеличава на 50 хил. души. Другите критерии за представителност на работодателските организации на национално ниво, визирани в Кодекса на труда, остават непроменени. Промяна в изискванията не би трябвало да засегне досегашните 4 работодателски организации, представени на национално ниво. Това е са КРИБ, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Уважаеми колеги, предложението ми е за увеличение на годишния платен отпуск от 20 на 25 дни. Предложението ми се основава с едно-единствено мое желание и стремеж. Това е намаляване на стреса на работното място. За съжаление последните години начинът на живот, безработицата и цялостното състояние на държавата доведоха до огромен стрес, което се изразява и в чисто медицински здравословни проблеми. В интерес на истината България в световен мащаб не стои зле като брой платен отпуск в сравнение с държави от Латинска Америка, където са около 10 -– 15 дни, Източна Азия, където са 5 –10 дни. България стои добре. В същото време в Европейския съюз – един определено по-социален континент от всички останали, България е горе-долу в златната среда. В Европейския съюз в 11 държави има по-дълга отпуска. За повечето от тях не не съм забелязал някаква логичност в географското им разположение или в материалния им статус. Има държави от по-ниския ешелон на Европейския съюз, на практика и всички скандинавски държави.

за Скандинавските държави споменах. По време на дискусията в Комисията по труда и социалната политика министър Калфин каза, че има други мерки за намаляване стреса на работно място, но аз поне не съм ги забелязал. Абсолютно съм съгласен с позицията на КНСБ, че тази мярка не е достатъчна. Затова очаквам по-скоро мярката да бъде приета и да бъдат приложени и следващи мерки, които аз не съм предложил. Благодаря на синдиката „Подкрепа”, които подкрепиха мярката. Напълно разбираемо е, че работодателите не искат да я подкрепят, тъй като това означава повече отговорност за тях начин да компенсират липсващите работниците за пет дни. Абсолютно не приемам становището, което те изразиха, че това автоматично ще доведе до намаляване на брутния вътрешен продукт и производителността на икономиката. Това е все едно да кажете, че ако намалите данъците, задължително губите приходи. Понякога се получава точно обратното. Както виждате, това се случи с плоския данък. Убеден съм, че увеличаването на отпуската ще доведе всъщност до по-висока производителност на труда и по-висока мотивация на служителите да работят. Това е категорично лява мярка, категорично мярка, насочена към подобряване баланса „живот-работа”. Както виждате, самото гласуване в Комисията е 3 гласа „за”, 3 гласа „против” и 12 гласа „въздържали се”. Всъщност моят призив е към тези, които са „въздържали се” и които нямат мнение по това – да си изработят мнение по време на тази дискусия, да преценят на коя страна са, защото това е нещо, което хората очакват от нас – да заемем позиция. Аз може да не съм прав, може и да съм прав, но това, за което Ви моля, е да заемете позиция! Кажете „да” или „не”, за да видим какви са следващите стъпки, които ще предприемем. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Кадиев. Откривам разискванията. Първи за изказване се записа народният представител Георги Гьоков.

Отначало подкрепих Законопроекта, воден от мотивите, че предложените изменения на част от критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации са необходими, защото имаме променена социално-икономическа обстановка, има настъпили структурни промени във фирмите и предприятията, има промяна в демографията – водената демографска статистика показва, че е наличие на много опасна демографска криза с бързо топящо се население, с бързо застаряващо население вследствие на ниска раждаемост, повишена средна възраст на населението и засилена емиграция, в това число и висока безработица. Всичко това води до намаляване броя на заетите, на осигурените, което пък, по-просто казано, намалява работната ръка в България. Още един мотив в полза на необходимостта от промени. Конституционният съд обявява за противоконституционни променените променените изисквания през 2011 г., влезли в сила 2012 г. –изисквания за представителност, що се касае за работодателските организации. Сега остават да действат по-старите разпоредби. Мисля, че и старите разпоредби не са съвсем конституционни, но никой не се е наел да ги оспорва в Конституционния съд, имам предвид изискването за представителност на работодателски фирми в частта за за фирмите – членове на работодателска организация да са с повече от 10 работници или служители. Всичко това ме караше да мисля, че установяването на действителната представителност и на синдикалните, и на работодателските организации може да стане само с промяна на сега действащите критерии. И сега продължавам да мисля така, но какво ме спира да подкрепя Законопроекта в този му вид? Първо, припряността и неспазването на срокове и процедури. Вярно е, че последното преброяване и установяване на представителност е с Решение на Министерския съвет от 25 юли 2012 г. и при срок на действие – мандат от четири години, разписан в Кодекса на труда – необходимо е на 25 юли да излезе такова решение, нов акт на Министерския съвет. Срокът за преброяването, отново разписан в Кодекса на труда, е шест месеца, което значи, че преброяването трябва да започне най-късно на 25 януари. аз питам: мисля, че за година и два-три месеца от Министерството на труда и социалната политика трябваше да се постави много ребром въпросът пред социалните партньори да решат да се разберат помежду си, за да не звучи сега оправданието, че едва сега са се разбрали и затова сега внасяме този Законопроект. Само мимоходом ще спомена, че през 2015 г., мисля, че четири пъти променяхме Кодекса на труда, а пък през последните месеци два пъти го променяме.

много сериозно защити Законопроекта на Министерския съвет, а по другия Законопроект се изказа в посока, че не отговаря на изискванията, няма оценка на въздействието. Защо мерим с два аршина по всички законопроекти, всички законопроекти, които са вкарани? Очаквах, че при внасянето на този Законопроект ще спазим сроковете и всяка парламентарна група ще си направи консултации, обсъждане; експерти от Министерството ще ни представят оценка на въздействието – как ще се отрази това на представителството

движение променяме критериите, в последния възможен момент и ми се вижда, че го правим в нечия полза. Дано не съм прав. Мисля си и как ще реагират фирмите, имам имам предвид работодателски организации, пък и синдикалните организации, които биха искали да бъдат представени на национално ниво за такъв кратък срок и при променени критерии в последния момент. Мисля си и нещо друго – предложението за промени трябваше да е на Министерския съвет, а не на народни представители, пък били те и от Комисията по труда, социалната и демографската политика, защото с този Законопроект управляващите ще заявят отношение към социалните партньори и въобще към тристранното сътрудничество.

него. Другият ми мотив, хайде аргумент, който ме накара да си оттегля подписа, щом ми го напомняте, госпожо Председател, е предложението за промяна на критерия за представителност на работодателските организации. Само преди това ще кажа, че относно критерия за представителност на синдикалните организации, синдикалните организации, тоест намаляването на изискването за членове от 75 хиляди на 50 хиляди, има пълен консенсус и в нашата група, и смятаме, че и във всички групи, като слушах изказванията в Комисията. Друг е въпросът обаче с критериите за представителност на работодателски организации. Струва ми се, че така предложените промени целят запазване на статуквото и, не дай Боже, да ограничат броя на работодателски организации, признати за представителни на национално равнище. Ако това не е така, то със сигурност се ограничава възможността на микро, малките и средните предприятия да бъдат признати за национално представени и да имат глас в Националния съвет

микро предприятия, но според мен това не е съвсем така и всички знаем, че не е съвсем така. Не е еднакво отношението към синдикати и към работодателски организации що се касае до до критериите за представителността. За едните казваме, че работната ръка намалява и намаляваме критерия за брой работници и служители, членуващи в синдикалната организация с 33% – от 75 хиляди, на 50 За другите пък казваме: нищо, че намалява работната ръка, и увеличаваме критерия за брой работници и служители, работещи във фирмите, членуващи в работодателските организации с 333%

пробутваме като алтернативна възможност за признаване на национална представителност на организациите. Не виждам логика и тук. Няма да продължавам нататък. В Комисията по труда, социалната и демографската политика от БСП лява България гласувахме „въздържали се”, защото сме наясно, че промени в критериите за национална представителност и на синдикатите, и на работодателите са необходими,

предложения за промени в § 2, където да намалим изискването за брой фирми и за брой работници и служители в съответната фирма. Аз мисля, че този Законопроект може да мине съвсем консенсусно и при пълно съгласие от народните представители, ако направим едно разумно предложение. Например броят на фирмите да не е 750, както е сега, не 1500, както се предлага, а например 1000 и броят работници, работещи – всички членове на членове на организацията, да бъде не увеличен три пъти и половина – от 15 хиляди така рязко на 50 хиляди, а например една цифра като 30 хиляди, мисля, че ще може да бъде консенсусна между народните представители при гласуването. Силно се надявам да приемем такъв Законопроект, който да обслужва интересите и на трите страни в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, аз много внимателно Ви слушах. Да Ви кажа, малко се обърках от това, че Вие сте вносител, а после си оттеглихте подписа.

време и възможности да направим тези промени и в никакъв случай те не трябва да бъдат направени така, че за някои от участниците, или потенциални участници, да бъдат въведени допълнителни бариери и пречки и те да бъдат част от националното представяне. Това, което разбрах от финала на Вашето изказване, е, че Вие ще подкрепите една промяна между първо и второ четене, с която онези критерии, които са за работодателските организации да не бъдат завишавани, а да останат на ниво, на каквото са били до момента или пък по-благоприятни в някои от случаите. в някои от случаите. Затова Ви призовавам да направим общо предложение. Моето също ще бъде в тази насока. В никакъв случай ние не трябва да променяме правилата и то в посока, в която да създадем допълнително бариери и пречки към участници, които четири години, повтарям, четири години са се готвили и са очаквали правилата да останат такива, а ние в последния момент да ги завишаваме. Благодаря. Втора реплика? Няма. Дуплика – господин Гьоков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер и министър на труда и социалната политика, уважаеми народни представители! Господин Танев, аз съм съгласен с това, което казвате, и даже първият ми мотив да си оттегля подписа от Законопроекта е, че в в последния момент правим такива сериозни промени, без да имаме възможност да ги обсъдим. Дали ще успеем да запазим старите критерии, които са

години е мандата за преброяването. Така че те са остарели и наистина има промяна в социално-икономическата обстановка, а пък да не говоря за намаляването на работната ръка с тази имиграция и така нататък, и сигурно трябва да се пипнат Аз не мога, какъв съм аз, че да прощавам, но на господин министъра – трябваше да ги притиснете тези социални партньори, както ги притискаме за много други неща, да си решат проблемите още преди

Сигурно ще се наложи да ги променим, господин Танев, аз съм съгласен, обаче трябва да намерим баланса и реципрочността. Когато се отнася за работодателски организации и намаляването с 33% – хайде, поне на работодателските организации

господин Кадиев. Не знам защо никой не коментира този Законопроект. Много е хубаво всеки да се прави на хубав, на добър, на милостив. Ние няма да подкрепим Законопроекта на Кадиев, който предлага увеличаване с пет дни на отпуската, поради чисто прагматични икономически съображения. За да разберете защо няма да го подкрепим, а и самият господин Кадиев да разбере, защото той не остана да изслуша моите аргументи в Комисията, отговорът е много прост, колеги. Това предложение е не просто популистко, това предложение е опасно за българската икономика. Защо? Пет работни дни увеличаване на отпуската са една четвърт от работния месец. Тоест, ако приемем, че средната работна заплата за България в момента е 700 лв. – аз ще ги намаля на 600 лв., това означава, че тези пет работни дни са 150 лв., които всеки работодател трябва да извади от джоба си. Ако приемем, че в реалния сектор има 3 млн. 200 хил. заети работници,

тоест това означава съкращаване на около 150 хиляди работни места. Ето това е целта на тази, така наречена „миловидна поправка”. За да разберат всички за какво иде реч – на пръв поглед виждате: „Оооо, ама ние ще дадем още пет дни отпуска, борим се срещу стреса на работниците” и не знам си какво, само че, както е казано: „Пътят към ада е осеян с добри намерения”, а това води към ада. Дотук смятам, че не е нужно да давам повече аргументи защо не бива да се подкрепя този Законопроект, представен по този начин. По Законопроекта, който сме внесли за изменение на чл. 34 и чл. 35 от Кодекса на труда. Ние ще подкрепим на първо гласуване този Законопроект,

Освен това той е отменил и т. 5, която не фигурира в Законопроекта и затова ние ще внесем допълнителни изменения и допълнения за второ гласуване, тъй като това са две норми, които практически остават чл. 35 без норма. Когато Конституционният съд отмени една норма, обяви я за противоконституционна, вече няма действаща норма.

не само да има просто правила, а тези правила да дадат възможност за равнопоставеност както между синдикати, така и между работодателски организации. Тук отварям една голяма скоба и за равнопоставеност в самите работодателски организации, които да имат национална представителност. Дребният и средният бизнес са гръбнакът на всяка една икономика. Именно поради тази причина ние сме прецизирали текстовете, които ще внесем за второ гласуване като промяна, за да дадем възможност дребният и средният бизнес също да имат такава национална представителност. Освен всичко ние сме прецизирали текста и още веднъж на второ ниво, тъй като в така внесения текст, макар че днес разглеждаме чисто неговата философия, е допусната една неточност, бих казал, която не уточнява, че наетите по трудов договор могат да бъдат наети по трудов договор и съгласно чл. 114а от Кодекса на труда. А това означава хора, които са наети само за един ден. Именно поради тази причина ние прецизираме и тази възможност за някакви евентуални нечистоплътни намерения от определени хора.

за еднодневен договор. Ако искам да участвам в Тристранния съвет, не е никакъв проблем да изкарам 50 хил. лв. и да си закупя тези ваучери. И нещо повече – да отговоря на всички останали точки за представителност и в местните органи, защото те могат да бъдат навсякъде. Така че ние сме го прецизирали. Пак казвам, ще подкрепим на първо гласуване Законопроекта, но целта е да го направим и максимално работещ като краен текст. Затова ще внесем,

Уважаеми господин Байрактаров, аргументите, които чух, са абсолютно същите, които изказват работодателските организации. От всичко най-малко съм очаквал, че Вие сте изразителят на работодателските организации тук. Абсолютно несъстоятелно е мнението, че това водело до съкращаване на 150 хиляди работни места. Ако е толкова лесно и толкова проста математика, тогава да намалим от 20 на 10 работни дни или на седем, както е в Хонконг, или на пет, както е в Китай и изведнъж да създадем един милион работни места. Ако това доведе до 2% намаляване на икономиката, както твърдят същите тези работодателски организации, пак да намалим почивните дни и това пак ще доведе до някакъв грандиозен ръст 4,5%, което очаква премиера и без друго догодина. Тази работа не е проста математика. Трябва да се стимулират хората да работят. И те се стимулират по няколко начина – когато защитавате правата им, когато виждат справедливост, когато съдът работи – всичко това, което правим тук, в тази зала. Говорите за малки и средни предприятия. Утре ще стигнем до до чл. 180, където съм направил предложение да могат да се обжалват обществени поръчки, които са така наречените „по покана” до 270 хил. лв., което обаче не се приема. В момента можеш да обжалваш глоба от 50 лв. като физическо лице, ама като фирма не можеш да обжалваш обществена поръчка. Ето Ви подкрепата за малкия и средния бизнес. А тук, в този конкретен случай, става въпрос за подкрепа на обикновените хора. На мен ми е ясно, че работодателите няма да искат да подкрепят това нещо. Аз самият съм собственик на компания, в която работят 30 души. Аз също трябва да предвидя как ще им намеря мястото на тези хора, когато излязат в отпуска и кой ще ги замества. Но съм си дал сметката, че повече почивни дни означава повече мотивация през останалото време на годината, когато работят. И това не е нещо, което се решава от плажовете на Тайланд, Няма значение какво мислят работодателите. Важното е ние тук, в тази зала, какво мислим. Естествено е, че някои ще са против, естествено, че някои ще бъдат за. Но аз съм абсолютно категорично убеден, че тази мярка не води към Ада, защото ако тя водеше към Ада, значи ние в момента сме в Рая и аз щях да се разхождам с крила тук! Ама не сме в Рая и затова предлагаме тези мерки. Благодаря.

също съм изненадан от изказването на господин Байрактаров – като представител на парламентарна група, която трябва да защитава интересите на работещите, а не на работодателите. По този повод нека да кажа, че през 2014 г. Международната организация на труда предложи работната седмица да се съкрати на четири дни, тъй като експертите на Международната организация са на мнение, че това ще „увеличи заетостта и ще се отрази благоприятно на околната среда, тъй като драстично ще се намали употребата на превозни средства”. Освен това експертите на Организацията посочват, че съкращаването на работната седмица ще намали, както много уместно твърди господин Кадиев, стреса и заболяванията и ще увеличи производителността. Международната организация на труда, господин Байрактаров, сочи, че онези, които прекарват по-дълго време в своите офиси – това е по статистически данни, нерядко имитират дейност. И накрая най-важното: за да придобие

колкото повече държави го подкрепят, тогава Международната организация на труда ще приеме такава конвенция, която ще има не само препоръчителен характер. Така че още веднъж казвам, господин Байрактаров: силно съм изненадан от Вашата позиция, която е изцяло в интерес на работодателските организации, а не на работниците. Благодаря Трета реплика? Дуплика, господин Байрактаров. Благодаря, госпожо Председател. Силно съм изненадан, че хора, които нямат нито един стаж в реалното производство, говорят за това как се чувства един работник. смея да твърдя, че не просто имам трудов стаж в реалното производство, а съм и извършвал дейности от първа категория труд. Но това е друга тема. Що се касае до това кой колко мислел за работниците. Първо, уважаеми господин Енчев, не четете нещата както дяволът чете Евангелието. Международната организация на труда предлага 4-дневна работна седмица поради една проста причина: че в голяма част от европейските държави много отдавна е прието така нареченото почасово работно време. Там работникът и служителят работи на час. На час! И ако не знаете, работи по 12-13 часа и в много от случаите с един почивен ден. Ето това е реалната истина. Но това е друга тема. Що се касае до изявленията на господин Кадиев. Господин Кадиев, по времето в партията, в която членувахте и когато сте раждан, когато аз съм раждан, първо, моята майка е ползвала три месеца майчинство, тоест за три месеца тя е трябвало да ме роди, да ме подготви за детски ясли (смях) и на четвъртия месец да отиде на работа. Да, смешно Ви е, но това бяха реалностите. Няма да давам едни такива изказвания на Вашия вожд, който казваше, че ако трябва и деца ще се правят, за да има деца, ако трябва да вляза във Вашата реторика и Вашия стил на работа. Но, пак повтарям, това бяха реалностите. След това платеният отпуск беше 10 дни, 12 дни, 14 дни, но стресът… Понеже все пак това ми е специалността, стресът на работника не се намалява с по-продължителен отпуск. Той се намалява с много други инструментариуми. Но, пак казвам, Вашите намерения се цели не да се подобри трудовата среда на един работник и служител. Точно обратното! Точно обратното! Първо, да се нанесе един сериозен удар върху пазара на труда. Ето това са Вашите намерения! И аз ги казвам като икономист. Даже не съм чел становищата на работодателите. Не е нужно да имаш кой знае какви икономически познания, за да стигнеш до тези елементарни изводи.

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Темата, която обсъждаме днес, е свързана със социалния диалог, и то социалният диалог, представен на национално равнище, в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Социалният диалог е един от сериозните инструменти в политиката на индустриалните отношения. От тази гледна точка трябва да сме достатъчно добре аргументирани, когато правим предложения за промени в критериите за национална представителност на работодателските и синдикални организации. Изключително важно е да спазим принципите на пропорционалност, максимална представителност, баланс на участниците в социалния диалог. Много важно е процедурата по така нареченото „преброяване” да бъде реализирана в условията на прозрачност и максимална публичност. Това е най-важното, за да не остават деликатните съмнения, че в последния момент, че зад гърба на малките работодателски организации се правят предложения с цел да бъдат елиминирани от социалния диалог, да бъдат вкарани такива критерии, такива критерии, които да затруднят участието на малкия и среден бизнес в националния тристранен диалог. Естествено, има и една друга причина, която води до притеснение, и тя е, че всички тези промени се правят в последния момент. Уважаеми колеги, практиката показва, че преди всяко преброяване се случват такъв тип действия, за да може по някакъв начин да се регламентират обществените отношения, тъй като е очевидно, че през последните 20 години икономическата обстановка, броят на заетите, броят на безработните се променя динамично, а това означава, че критериите трябва да следват тези промени. Искам да кажа и няколко думи за фактическата обстановка. Знаете, че критериите за национална представителност са регламентирани в чл. 34 – чл. 36а от Кодекса на труда. Има и нещо друго. Има наредба, която всъщност е за процедурата за признаване на национална представителност. Съгласно тази наредба и съгласно текстовете от Кодекса на труда министърът на труда и социалната политика, който е председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество,

документ, с който всъщност стартира процедурата по преброяването. В рамките на четири месеца работодателските и синдикалните организации са тези, които трябва да представят съответните документи пред Министерския съвет. След това министърът на труда и социалната политика прави предложение пред Министерския съвет, който със свое решение на практика регламентира националната представителност. През 2010 г. бяха приети критерии, които отговаряха на обществено-икономическите отношения към онази През 2012 г. те бяха променени. Конституционният съд със свое Решение № 7 от 19 юни 2012 г. обяви два от критериите за работодателски организации в чл. 35 за противоречащи на Конституцията. Оттам нататък процедурата по преброяване се проведе по старите критерии, така наречените „алтернативни критерии”, които бяха от 2010 г. По тези критерии, забележете, изискванията към работодателите бяха 750 членове, като всяка една от тези работодателски организации беше задължена да има поне десет работници и служители – разбира се на трудов договор, или общо не по малко от 15 хиляди работници и служители във всички членове на работодателски организации.

50 хиляди работници и служители във всички членове на работодателски организации или 100 хиляди работници и служители, наети по трудов договор във всички членове на работодателски организации. Къде са притесненията? Притесненията са, че тези 1500 членове са много.

в които могат да работят по един и по двама, според мен, не представлява какъвто и да е проблем. Проблемният текст е свързан с тези 50 хиляди работници и служители. служители. В различните изказвания тук и в Комисията по труда, социалната и демографската политика се прокраднаха идеи, които могат да оптимизират тази бройка. Има коментари да се опитаме да се обединим около предложение тези работници и служители да бъдат не 50 хиляди, а примерно 30 хиляди. Разбира се, ако има съгласие в Комисията по труда и социалната политика, ние ще предложим на Народното събрание тази бройка да бъде променена на 30 хиляди. Аз съм убеден, че социалният диалог е изключително важно нещо. Убеден съм, че националната представителност и критериите за национална представителност по никакъв начин не трябва да оставят каквито и да е било съмнения в липса на прозрачност или в липса на легитимност на взетите решения. Затова Затова призовавам още веднъж да помислим между първо и четене, за да не създадем усещането, че изолираме една или друга работодателска организация или че не се стремим с направените предложения да запазим статуквото, каквото е към днешна дата. Благодаря Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов. За следващо изказване – народният представител Стефан Кенов, а след него Велизар Енчев. СТЕФАН Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги!

и на синдикални организации, организация, която представлява работниците, и организация, която представлява работодателите, не бизнеса, а работодателите. Колко работника трябва да представлява една организация, за да бъде национално представителна? Това е спорът. Всичко друго – микро и малки предприятия, „Произведено в България”, имаме браншови организации, нека те да защитават бранша. Тук говорим за организации, които защитават работниците, и такива, които защитават работодателите. Колко работници трябва да защитава една синдикална организация, за да бъде национално представителна? Казваме 50 хиляди.

влязат в Народното събрание, за да имат национална представителност. Но не става въпрос и за 4%. Става въпрос за 1.8% – 50 хиляди работници и служители. По последните данни на НОИ за осигурените лица, които към месец ноември са 2 млн. 724 хил. 195 души, 50 хил. са точно 1.83%. Предложението за още по-малка бройка от 30 хил. е 1.1%. Можем ли да кажем, че една организация е национално представителна, когато представлява едва 1% от всички работници в страната? Същото е и за работодателите. Колеги, не съм склонен между първо и второ четене да даваме крачка назад. Не съм против организациите на микро и малките предприятия, не съм против организацията „Произведено в България”, но те защитават други интереси. Ние трябва да определим норма на представителност и тя трябва да е справедлива както към синдикатите, така и към работодателите.

при 1500 фирми бройката става прекалено малка. По отношение на цифрата 1500 работодателски фирми, от 350 хил. работещи фирми в България това е 0.4%, което пак е много занижено като представителство. Моля Ви, обмислете го! Не става въпрос да ощетяваме малките или микропредприятията, не става въпрос да ощетяваме „Произведено в България”, но трябва да дадем ясен критерий!

Благодаря, господин Председател. Господин Кенов,

когато говорим за тази представителност, особено на работодателски и браншови организации, трябва да се има предвид, че тези организации представляват различни дейности, различни специфични области в сферата на бизнеса. Това, което Вие предлагате, е създаване на монопол и изхвърляне на всякакво различно мнение по различни области. Само в туризма, ако тръгнете и видите каква е сегментацията на бизнеса, има над 150 организации. Искате ли да Ви кажа нещо интересно? В сферата на туризма има над 380 национално представителни

Благодаря Ви, уважаеми господин Байрактаров. Други реплики? Няма. Господин Кенов, заповядайте за дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! Уважаеми господин Байрактаров, става въпрос за представителство на работодателски и синдикални организации в социалния диалог. Не става въпрос за представителство на бизнес, на отрасъл, на бранш, на бизнес организации в сектора „Туризъм” и така нататък. Става въпрос кой представлява работодателите в социалния диалог в Република България със синдикатите – трудови права, социални права на работниците и така нататък. Не става въпрос за организация, която защитава правомощията и правата на определен вид бизнес, не става въпрос за друга лобистка организация. Става въпрос

за туризма, няма никакво отношение към останалите точки, защото ако искате организациите на туристическия бранш да влязат в тристранния диалог, те няма да отговарят на следващите точки. Не коментирам това.

на второ гласуване също ще настоявам бройката да остане 50 хил. лица. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Кенов. За изказване думата има народният представител Велизар Енчев. След него – народният представител Румен Христов. Господин Председател, господин Вицепремиер! По повод предложението на господин Кадиев искам да отбележа много позитивен парадокс – предложението се прави от работодател, който има малко на брой работници – 10 на брой, но работодател. Срещу това негово предложение се обявяват работодателските организации в България в лицето на Българската стопанска камара, която преди две седмици категорично заяви, бих казал с доста остър тон, че не приема това предложение и призовава нас, народните представители, да го отхвърлим. Ние обаче сме народни представители, а не представители на българските корпорации, на бизнеса, да го кажа направо – на българския капитал. Следователно след малко, когато гласуваме предложението на господин Кадиев, имайте предвид, че ще гласуваме „за” или „против” интересите на българския капитал, „за” или „против” интересите на българските работници, колкото и странно да звучи тази дума пред 2016 г. Тъй като обичам да бъда конкретен, ще Ви предложа статистика. 25 дни почиват, колкото би трябвало да почиват и в България, както предлага господин Кадиев, в Дания, Франция, Финландия и Люксембург. Нима те са по-лоши от нас държави? Швеция обаче намали работния ден на шест часа. Ако не знаете, това стана миналата година. 28 дни почиват във Великобритания и Русия. Великобритания и Русия. който най-добре знае какво означава стресът на работното място, би трябвало като председател на Комисията да подкрепи предложението на господин Кадиев. Още веднъж казвам: смятам, че този позитивен парадокс – работодател да предлага

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Енчев, удължаването на платения годишен отпуск с пет дни е само един от инструментите за борба със стреса на работното място. Има много други инструменти, които в модерната социална политика са обединени в понятието „корпоративна социална отговорност”. Какво означава това? Това означава, че трябва да има такава ергономия на работното място, която да предпазва от стресови ситуации, трябва да има такава организация на работния процес, която да предпазва от стресови ситуации. Трябва да има такъв тип социални услуги, които, предоставени, да дадат възможност работници и служители да избегнат стресови ситуации във връзка със своето ежедневие. Така че един-единствен инструмент, какъвто е удължаването на платения отпуск, няма как да преодолее стресовите ситуации на работното място. Трябва да се помисли – и това е ангажимент на Министерството на труда и социалната политика и на Народното събрание като цяло – за един комплекс от инструменти, които по някакъв начин да се опитат да се преборят със стреса на работното място. Защото само с удължаването на платения годишен отпуск с пет дни едва ли ще постигнем целите, които вносителят на Законопроекта си поставя с този проект. Няма начин с един инструмент да решим този изключително сериозен проблем на съвременната икономика. Благодаря Ви, уважаеми господин Адемов. Заповядайте, господин Велчев, за втора реплика. уважаеми колеги, не можеше да не реагирам при този пример, който се даде, че господин Кадиев бил работодател. Явно толкова и Вие сте били работник някога, колкото той е работодател. Това е все едно да кажете, че човек, който притежава фотоволтаици и получава няколко милиона на месец, е работодател, защото има трима пазачи на фотоволтаичния парк. Ние не говорим тук за лъжеработодатели. Питайте господин Кадиев колко хора и какви са – балдъзата, дъщерята, зетя и така нататък. На такива е работодател и има няколко милиона годишен приход от продажба на ток. Това ли е работодател за Вас? Търговец на ток, който прехвърля няколко документа на месец и получава милиони? Ето такава Ви е на Вас работодателската система.

Ще направя дуплика, но ще говоря за двойните стандарти. Вече втори път този парламент отхвърля моето предложение за точка от дневния ред за намаляване на великденската и коледната ваканция на българските депутати. Коледната ваканция, която е четири пъти по-дълга от ваканцията, или по-точно почивните дни на редовите български граждани с решение на правителството в началото на всяка година. Ние, по-точно Вие, не аз, а Вие в тази част на залата по средата и вдясно, отхвърляте моите предложения, но не желаете да приемете предложението на господин Кадиев за увеличаване само с пет дни на отпуската на българските граждани, на българските работници. Вие, които не желаете дори да влезе в пленарна зала това мое предложение – да почиваме като всички останали български граждани, господин Велчев, а не като патриции, да почиваме като плебс, а не като патриции, Вие ще ми говорите кой е работодател и кой не е!? Аз смятам, че българският парламент по бърза процедура и отново ще го предложа, аз съм го предложил и в писмена форма, да се промени Правилникът за работа на Народното събрание или по-скоро отпуската, великденската и коледната ваканция на българските депутати да стане, господин Велчев, като на всички български граждани. Вие не сте с нищо повече от редовия български гражданин, българския лекар, българския учител, апропо и на българския полицай, на който искате да отнемете социални права, за които по време на преговорите при полицейските протести отстъпихте. Така че много моля Народното събрание, когато говорим за двойни стандарти, да има предвид, че Народното събрание е пример за двойни стандарти: пример за двойни стандарти: за нас привилегии – почиваме три седмици, почти месец по Коледа, почиваме по великденската ваканция два пъти повече от българските граждани, цял месец август почиваме, уважаеми народни представители, а не искате да дадете пет дни дни повече на българския работник. Това е срам и позор за българския парламент или поне за тези народни представители, които ще отхвърлят моето предложение, което ще внеса отново в писмена форма – да почиваме по Коледа и по Великден като редовите български граждани. Благодаря Ви.

Колеги, ситуацията в залата не предполага нормални условия за работа. ГЕОРГИ КАДИЕВ: Госпожо Цачева, не предполага нормални условия за работа, защото господин Велчев се държа изключително просташки…

Госпожо Цачева, ако господин Велчев наистина е нарекъл господин Енчев „боклук”, моля да го отстраните от залата, защото преди няколко дни един депутат псуваше тук и не го отстранихте, а отстранихте мен. ПРЕДСЕДАТЕЛ Господин Велчев, аз съм собственик на компания, в която работят тридесет души. Тя се занимава с макроикономически анализи. Читатели или клиенти на тази компания бяха примерно синът на Симеон Сакскобургготски, когато работеше за „Лимън Брадърс” в Лондон, дъщерята на Иван Костов, когато работеше за „Уникредито” в Милано, и куп други хора. Международният валутен фонд е абониран, двеста човека четат от там. В тази компания има макроикономически потенциал, който, аз Ви гарантирам, го няма дори в БНБ. Тези хора аз ги пазя със зъби и нокти да не напуснат България. Четирима от тях вече отидоха да работят за Европейската комисия. Вие това ли искате? Тези хора да бягат? Създал съм някакви условия 30-35-годишни мъже и жени да останат тук, да раждат деца в България, да плащат данъци в България, защото вече има над 20 бебета, родени във фирмата, откакто тя работи. И аз се гордея с това нещо. И Вие да ми обяснявате за някакви фотоволтаици, които изобщо нямам, за някакви пазачи

Благодаря, госпожо Председател. Имам предложение по процедурата. Ако разрешите, една забележка към Вас – ако може да направлявате дискусията да върви по темата, а не да слушаме… Аз не знам на какво основание депутати си рекламират бизнеса от трибуната на Народното събрание, дали това не е в противоречие с Правилника? ПРЕДСЕДАТЕЛ

безогледно и да се оплюва Правилникът за работа на Народното събрание. Ще кажа защо. Защото тук си позволява един бивш служител на „Държавна сигурност” да манипулира обществото, както е манипулирал в своята трудова кариера през цялото време. Искам да Ви кажа оттук и медиите да го отразят, че народните представители имат годишна отпуска 32 или 33 Това е едно. Второто нещо – отпуските, които са по Коледа и Великден, са фиксирани със Закон и общият сбор на работни дни се получава 32, което е много по-малко от учители, от други държавни служители. Другото нещо – народните представители нямат право на неплатен отпуск. Третото важно нещо – те не избират кога да почиват. Те почиват тогава, когато Народното събрание в определени фиксирани дни е в почивка. почивка. Да се злоупотребява с тази тема, особено от хора, които работят в парламента, по този начин отвътре да уронват престижа на най-авторитетната

Прекалено опростенческо е да се приравнява статутът на народен представител със статут на граждани, които работят по трудови или по служебни правоотношения. Работата на Народното събрание, и в частност на народните представители, не се фиксира от начало и край на работния ден, ден, както това е обичайно за всички полагащи труд, без значение, повтарям, по трудово или по служебно правоотношение. Народните представители работят по своите избирателни райони в дните, които формално са обявени като ваканции. Това, че има народни представители, които в тези дни не посещават районите си, си, не работят и нямат ангажименти към гражданите, от които са избрани, не означава, че то механично се пренася към пълния състав на Народното събрание. Именно поради тази причина не считах за необходимо да влизам в дискусия с мнение, което явно не отразява статута на народния представител, не е наясно с него и механично приравнява този статут

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Аз няма да подкрепя предложението за увеличаване на платения годишен отпуск с 5 дни, защото това е поредният сюрприз, поредният подарък за българския бизнес. Ще дам само няколко примера. От години договорката за съотношение при плащането на осигуровки 60:40 да стане 50:50 не се изпълнява 60 е за работодателя, 40 е за работника. От години първите три дни болнични плаща работодателят – щяха да бъдат премахнати, не се премахват. Тази година имаме нов сюрприз – данък уикенд. Дайте да помислим, че тази верига, освен работника, има работодатели. Вие какво предлагате – да убием българския бизнес? Кой ще бъде работодател, кой ще осигурява работни места за българските граждани? Българският бизнес прохожда, той е в началото на своето развитие. Недейте го убива, защото е необходим. По отношение на втората част от дискусията – представителността. Нека да не забравяме,

броя на заетите работници от 50 на 30, този критерий ще бъде лесно покриваем и от нови организации. Какво, да пратим при господин Калфин 7, 8, 10 организации? Питате ли го как се водят диалози с такива организации? Ще Ви дам пример от бранша земеделие. Шестдесет и две организации в системата на животновъдството как му е на министъра на земеделието и храните госпожа Танева? Нека да се спрем на критерия 50 на 1500, при положение че се дава възможност фирми с по един-двама служители да формират тези 1500 броя фирми. Това не е висок критерий – 50 000 не е висок критерий. Както казва господин Кенов, след като има съгласие между работодатели и синдикати – и при едните е 50, и при другите – 50, дайте да не сваляме прага, защото отваряме врата и ще се нароят много работодателски организации, всяка с равноправни претенции и изисквания към министър-председателя и към министъра на труда и социалната политика. И този диалог, наречен „национално представителен диалог”, няма да бъде никак лек.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! Тук тече някаква дискусия – всеки от неговата си пясъчна кула. Големият въпрос, на който няма отговор в пленарната зала, е: защо правителството проспа, уважаеми господин Вицепремиер, да дискутира този въпрос по-рано? Защо го проспа? От 2012 г. се е произнесъл Конституционният съд – не сте знаели, не сте чули, не сте разбрали или трябваше да се направят някакви договорки със сега съществуващите синдикати организации на работодателите? Този отговор Вие го дължите на пленарната зала. Защото излизат, някои – за бизнеса, някои – за представителството. Има една трагична констатация от това, че днес дискутираме тази тема че днес съществуващите синдикати и работодателски организации не са достатъчно привлекателни и гражданите, работниците, бизнесът не виждат в тях защита на техните интереси.

какво означава, че не искат да членуват в синдикати ли? Кое налага това? Това е много мощен, тежък сигнал сигнал за синдикалната функция – как се реализира тя у нас. Сигурен съм, че ако направите един разрез, ще видите, че синдикатите в голямата си част набират синдикални членове от държавните дружества и учреждения това е жестоката истина в България в ХХІ век! Това ще продължи да генерира процеси. А че Вие си разговаряте, че има един формален диалог между тези уж представителни организации, че те се снимат по телевизията, че правят пищни тържества, чувстват се значими, това ще продължи да разкъсва тъканта на обществото между тези, които са истинските, работещи предприятия – малки, средни; между работниците, които казват: „Синдикатите седят горе, участват в диалозите с министъра, участват в европейските проекти, говори се всъщност за десетки милиони, които минават през тези структури – европейски средства, но това не ги прави пò автентични представители на интересите, които те би трябвало да представляват”. Това са големи въпроси – вярвам, че правителството има виждане по тях.

се поставя големият въпрос: доколко тези организации изпълняват своята функция? Тогава в обществото няма да има напрежение, ако те са представителни. Ако те са формално представителни, което се стремим да постигнем, ще продължи да тлее онази енергия отдолу, на която държавата и обществото нямат отговор. Другият въпрос – за отпуските, измененията в Кодекса на труда, свързани с увеличаването на отпуска. Господин Кадиев, откъде при тази производителност на труда труда ще се вземат средства за още пет дни отпуск? Ние бихме го подкрепили иначе. Дори сега разбирам, че с увеличаването на минималната работна заплата някои работодатели правят маневри и започват натиск върху работната ръка. Това са все въпроси, на които, разбира се, правителството би трябвало да даде отговор. Така че добре звучи – не 5 дни, 10 дни, 30 дни да дадем повече отпуск! Само че има ли индикациите на увеличената производителност, ако е с цената на съкращения или намаляване на работната заплата? Едно е във фирма, която консултира такива деца на знатни родители; друго е във фирма, както казахте, дай Боже всекиму; друго е в търговско дружество,

в дружества, които регистрират тук субекти – теглят ДДС-то, закриват дружеството и не плащат на работниците! Това са огромни проблеми, касаещи десетки, стотици хиляди български граждани! И тогава няма никакво значение дали отпускът му е 20, 30, 50, 100 дни. Това са големи въпроси наистина – ако искате да ги решаваме, да ги решаваме. Няма да подкрепим тези законопроекти. По секунди мога да Ви докладвам кой с какво време разполага. Реплика към господин Христов. Абсолютно не съм съгласен, че тази мярка убива бизнеса. Напротив, както вече казах, това не е проста математика. Считам, че тази мярка всъщност, в крайна сметка води до намаляване на стреса на работното място и по-висока производителност на труда. Ако тя убиваше бизнеса, тогава бизнес нямаше да има нито във Франция, нито в скандинавските държави, нито в Малта, нито в Исландия, нито във всички тези държави, които имат по 25, по 28 дни. Господин Миков, най-лесният начин да се маргинализира един законопроект е да се каже: не пет – десет, петнадесет, Това не е никакъв аргумент. Очаквах от лява партия като БСП да подкрепи една категорично лява мярка. Ако обърнете внимание, държавите в Европейския съюз, които имат подобна мярка, са социални държави. Ние нали вървим натам? Тук всички казват: ами, то не е достатъчно – има един инструмент, трябват още инструменти. Ами, дайте ги още тези инструменти! Аз съм дал един, дайте още пет! Съгласен съм. Знам, че един не е достатъчен. Аз толкова съм измислил, за толкова ми стига акълът. Дайте сега Вие, останалите! Ама не да кажем: не, понеже няма останали, дайте и този един ще го зачеркнем. Като няма други, ще използваме един инструмент. Това е положението. Гарантирам Ви, че хората днес се интересуват не от представителността на синдикати, работодатели, от разреза на синдикатите, както каза господин Миков, а се интересуват точно от това нещо – ще им дадем ли още пет дни отпуск, за да се чувстват по-добре, или няма да им дадем още пет дни отпуск? И не е вярно, че бизнесът няма как да компенсира това нещо. Всеки от тях ще намери начин да го компенсира. И не с намаляване на заплати – с оптимизиране на работа. Колеги, дължа едно обяснение. Господин Кадиев поиска думата за реплика към господин Христов по време на неговото изказване. Отклоних искането му, за да направя справка в Секретариата с оглед на времето, с което разполагат независимите народни представители. Оказа се, че той разполага с време, поради което му дадох възможност да направи и реплика към господин Миков. Той обаче се обърна и към господин Христов, тъй като наистина към момента, в който искаше репликата, аз го отклоних от това. Ако господин Христов иска, може да отговори. Втора реплика към господин Миков? Дуплика, господин Миков? Други народни представители за изказване? Господин Ерменков.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! В момента зад математиката на представителност, която обсъждаме, всъщност лъсва грозната картина на българската икономика и българското общество. Защото това, което днес трябваше да обсъждаме, не е намаляване на представителност, а трябва да има увеличаване, защото, ако имаме икономика, ако нашата държава се управлява, ако тя е толкова стабилна, ако тя е на пето място, както казват някои, по стабилност, ние няма да обсъждаме намаляване, няма да обсъждаме дали определен профсъюз може да влезе като представителен или не може, а ще говорим точно в обратна посока. Но математиката я каза госпожа Ангелова, когато каза, че от над два милиона осигурени, сме паднали вече под два милиона – някъде с около 300 хиляди се е намалил броят на осигурените. Днес, вместо да говорим за това как и по какъв начин да си оправим нещата и да имаме икономика, и да имаме хора, които да работят, за да се задържат хората тук, да има работни места, младежите да не ни напускат, ние се занимаваме с някаква дребна математика. Това наистина е смешно и хората няма да ни го простят, защото представителността е последното нещо, което ги интересува. Тях ги интересува заплата, тях ги интересува работно място, тях ги интересува перспектива, която Вие – управляващите, днес не им давате. Господин Байрактаров, реплика. Благодаря, госпожо Председател. Ще направя и процедура освен реплика, защото наистина имам чувството, че има хора, които, първо, не познават Кодекса на труда,

тази представителност е изключително важна, защото, съгласно чл. 52, тези организации трябва да проведат разговори и преговори за сключване на колективни трудови договори. Над 35% от колективните трудови договори предвиждат отпуск над 25 дни. Ето затова е важно тези текстове да бъдат приети, да бъдат гласувани. Иначе оставяме тази система без това важно правило, без защита на работници, на служители и на каквото и да е. И не е само чл. 52. Има още няколко члена, които касаят тази национална представителност. Този проблем не е от вчера. Той е от 2002 г., и поредица от правителства носят отговорност, че не го решиха. Поредица! Правя и процедурно предложение за удължаване на работното време до приемане и гласуване на текста. Мисля, че е редно вече да ограничим изказванията. Благодаря. Втора реплика? Дуплика, господин Ерменков. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Господин Байрактаров, при цялото ми уважение към Вас, имам чувството, че Вие не разбрахте какво казах. Не съм омаловажил омаловажил необходимостта от представителност и от това, че по този начин се определят страните за водене на колективните договори. Това, което исках да кажа обаче, е, че математиката, с която в момента се занимаваме, е срамна. Това казах. Нищо повече. И понеже съм излязъл тук, искам да задам още един въпрос, който силно ме интересува: как при отчитане на намаляване на безработицата, в същото време отчитаме и намаляване броя на социално осигурените? Или единственото обяснение за това е, че българският народ намалява в границите си – или по естествен начин, защото умират, или защото ни напускат?! Именно заради това взех думата, за да Ви кажа, числата са много интересни. Но нека си поставим със същия плам да защитаваме икономиката на държавата, за да може утре, когато говорим за представителност, не да я намаляваме, а да я увеличаваме, защото расте броят на заетите, защото расте броят на осигурените. Благодаря. Има ли други народни представители, които желаят да вземат отношение? Няма, поради което няма да подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Байрактаров за удължаване на времето. Имаме време до 11,00 ч. Думата има вицепремиерът и министър на Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, съвсем кратко искам да направя едно изказване, което нямаше да го направя, ако не бяха последните изказващи се. В момента не се обсъждат математики, числа или някакви алабалистики с критериите за представителност. В момента се обсъжда кои организации и по какви критерии ще бъдат представителни. Националният съвет за тристранно сътрудничество е институция институция, която я има не само в България, има я в Европа, има я в европейските страни. Има я във всички развити демократични общества. Това, което преди малко господин Миков каза и отрече на практика представителността и на синдикати, и на работодатели, и каза, че те не представляват никого и нямат роля, едно абсолютно нихилистично отношение към нормалните институции в държавата. Ние говорим, още един път казвам, за институция. Предложението с тези числа дойде от работодатели и синдикати. Защо сега? Питайте тях! Абсолютно не е вярно, че те досега са били нелегитимни след Решението на Конституционния съд № 7, което беше цитирано. Те са абсолютно легитимни. Провежда се социален диалог – къде с добри, къде не с толкова добри резултати, но те са представителните организации. Критериите, които са посочени, са минимални. Те могат да имат много повече членове. Ако някой иска да им заложи един милион, милион и половина – ето сега, между двете четения, господин Миков, който се появи в залата, може да предложи и два милиона члена, за да има синдикат, за да бъде представителен по неговите разбирания. Само че нека да не подценяваме институциите! Искам на това да обърна внимание, че Националният съвет за тристранно сътрудничество е институция, каквато има в развитите демократични страни. И, между другото, на европейско равнище тогава, когато синдикати и работодатели се разберат по някоя тема, обикновено държавата се съгласява с тях и това е правило, което също е наложено в демократичните страни. Очевидно, че някои колеги трябва тепърва да се обучат по тези теми. Благодаря. (Реплики от БСП

С личното си обяснение ще хвърля още веднъж светлина върху това, което казах и ще се опитам да го обясня така, че и министърът да го разбере. Господин Министър, Вие не разбирате ли, че правителството беше това, което своевременно трябваше да вкара дискусията в Народното събрание? И не става въпрос формално Вие подведомствени работодателски и синдикални организации да си назначите, а да помислите като министър, и това казах, как наистина тези организации да станат привлекателни за работниците в защитата на синдикалните права, как наистина работодателските организации

седи, седи и само седи, и накрая взема някакво отношение. Не става така! Каква е политиката на правителството по представителността? Да направи критериите, за да им е удобно и да са питомни работодателите и синдикатите. Такава е политиката. Мерси. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Дебатът е закрит. Предстои гласуване.

Комисията не подкрепя на първо гласуване приемането на Законопроекта. Гласуваме.

Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Кодекса на труда, № 654-01-2, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители. Комисията предлага да бъде подкрепен на първо гласуване. Гласуваме, колеги. Гласували

Процедура – госпожа Ангелова.

С това приключихме законодателната част от днешното пленарно заседание. В 11,00 ч. продължаваме с Парламентарен контрол.